чл. 22 има предложение от народните представители Иван Иванов, Николай Пенев, Филип Попов, Славчо Велков и Георги Гьоков: „В чл. 22 се правят следните изменения:

заменят с „правилника за прилагане на закона“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. „Чл. 46. (1) Лицата, получили лиценз за извършване на частна охранителна дейност, подават декларация до директора на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, чрез директора на областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището им,

или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от представяне на декларацията отразява промяната по ал. 1, т. 2 чрез допълнение към издадения лиценз. (4) Допълнението по ал. 3 се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. За издаването му се събира държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 44, ал. 5. чл. 23 има предложение от народните представители Пламен Нунев и Маноил Манев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 47: „Чл. 47. Органът по чл. 40 отказва издаването на лиценз с мотивирана заповед, когато: 1. се установи наличие на неверни данни; 2. едноличният търговец или юридическото лице: а) има задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; е в производство/обявен в несъстоятелност или в ликвидация; в) осъществява или е осъществявало в последната една година частна охранителна дейност без лиценз; 3. едноличният търговец или юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество имат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 4. има влязъл в сила акт за отказ или за отнемане на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден в последната една година; 5. физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорен съдружник в командитно или събирателно дружество: е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; б) е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; в) страда от психическо заболяване; г) е било през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори; д) е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или на контролен орган или

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители за изменение в чл. 22. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

Подлагам на гласуване текста на чл. 22, който става чл. 46 и текста на чл. 23, който става чл. 47, които бяха представени от докладчика

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24, който става чл. 48. „Раздел II – Отнемане на лиценз“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. По чл. Комисията подкрепя предложението. Предложение от

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл. 49: „Чл. 49. (1) Лицензът се отнема от органа по чл. 40 с мотивирана заповед: 1. в случаите по чл. 47, т. т. 1 – 4; 2. в случаите по чл. 47, т. 5, ако в 30-дневен срок от настъпване на обстоятелствата физическото лице не прекрати участието си в търговското дружество или юридическото лице; 3. когато частната охранителна дейност не съответства на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал, предвидени в Глава втора; 4. когато физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице или друг оправомощен служител на търговското дружество или на юридическото лице предостави на лице от охранителния състав на едноличния търговец или на юридическото лице огнестрелно оръжие, без то да притежава съответно разрешение за носене и употреба; 5. когато едноличният търговец или юридическото лице сключи трудов договор с ръководител

за назначаване на охранителен състав, ако едноличният търговец или юридическото лице в 30-дневен срок от констатиране на нарушението на чл. 50, ал. 3 и 4 не изпълни задължителното

при смърт или поставяне на физическото лице – едноличен търговец, под запрещение; 9. при заличаване на вписването на едноличния търговец от търговския регистър, съответно прекратяване на търговското дружество или юридическото лице. лице. (2) Когато лицензът е издаден за извършване на повече от един вид дейност по чл. 5, ал. 1, отнемането му на основание ал. 1, т. 3 засяга само вида дейност, за която е възникнало това основание. Лицензът се преиздава без този вид дейност в 30-дневен срок от влизането в сила

за изказвания? Няма изказвания. Прекратявам разискванията. Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители

20, против 72, въздържали се 4. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване чл. 24, който става чл. 48,

права и задължения на лицата, извършващи частна охранителна дейност.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета, която става Глава четвърта. Права и задължения на физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, или лице, оправомощено да го управлява и представлява. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено. По чл. предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народните представители Иван Иванов, Николай Пенев, Филип Попов, Славчо Велков и Георги Гьоков. „В чл. 26 се правят следните изменения: … б) в т. 6, в края на изречението, след думата „обучение“ се поставя тире и се добавя „за ръководител на частна охранителна дейност“. 2. в ал. 3, т. 8, в края на изречението, след думата „обучение“ се поставя тире и се добавя и се добавя „за ръководител на частна охранителна дейност“.“ Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „а“ и не го подкрепя в останалата му част. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26, който става чл. 50.

основно трудово правоотношение на длъжност, съответна на изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с едноличния търговец или юридическото лице. (2) Ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 9 може да бъде лице, което работи по основно или допълнително трудово правоотношение на длъжност, съответна на изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с едноличния търговец или юридическото лице. (3) Физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, може да сключи трудов договор по ал. 1 само с пълнолетно и дееспособно лице, с не по-ниско от средно образование – за ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност, което: 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

клинично здраво, освен в случая по чл. 7; 6. притежава професионална квалификация по професия „Охранител“, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение. (4) Физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителния орган на търговското или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява може да сключи трудов договор по ал. 2 само с пълнолетно и дееспособно лице, с не по-ниско от средно образование – за ръководител на частна охранителна дейност и с не по-ниско от основно образование – за изпълнител на частна охранителна дейност. За ръководител лицето трябва да отговаря на условията по ал. 3. За изпълнител лицето трябва да отговаря на условията по ал. 3, т. 1 – 5, както и да е преминало успешно курс в институция от системата на професионалното образование и обучение. (5) Преди сключването на трудовия договор физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява изисква от лицето по ал.

4. служебна бележка от Окръжната или Софийската градска прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; 5. медицинско удостоверение, че не страда психическо заболяване, издадено след преглед от лекар-психиатър; 6. медицинско удостоверение за физическото му клинично здраве; 7. документ за професионална квалификация по професия „Охранител“ или за успешно преминат курс – в случаите по ал. 4, издаден от институция от системата на професионалното образование и обучение. (6) Гражданите на друга държава – членка съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документи, еквивалентни на посочените в ал. 5, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език. Благодаря, господин Нунев. Давам думата за изказвания. Господин Иванов, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Отново се натъкнахме на един препъникамък в така направените предложения. Много точно и добре вносителят в първоначалния вариант е описал какви са изискванията за изпълнител на охранителна дейност. Незнайно защо впоследствие, с предложение между първо и второ четене, се появява едно предложение, което завишава изискванията за изпълнител на охранителна дейност. Изведнъж се оказва, че лице, което трябва да изпълнява охранителна дейност, разбирайте този, който реално изпълнява физическата охрана, трябва да бъде със средно образование. Само да припомня на господа народните представители, че изключително от управляващото мнозинство, че основна задача на всяко едно управление, всяко едно правителство е да бори безработицата. Аз нямам пред себе си статистика колко лица в момента са назначени за изпълнители на охранителна дейност под средно образование, но мисля, че техният брой никак не е малък. С приемането на този текст със сигурност бюрата по труда ще се окажат понапълнени с хора, които до този момент са работили тази дейност и в един момент с нашето гласуване тук, с Вашите предложения, те ще се окажат на улицата. Защо е това и кому е нужно?! Единствено се оказа в един текст, че лица с по-ниско от средно образование могат да бъдат само пъдари. Извинявайте, но това си е чиста дискриминация. Защо към днешна дата тези лица могат да работят и да бъдат лица, изпълняващи охранителна дейност, а от днес нататък те не могат да бъдат. Единствено ги приравнявате и могат да бъдат само селски пъдари, да охраняват селскостопанска продукция. Това, първо, е обида за българските граждани, за тези, които работят в момента на такова трудово правоотношение, и поставя бариера към хората, които търсят да си намерят работа. Защо подхождаме по този начин? Не мога да разбера защо е този двоен аршин?! Ние разделяме българските граждани – тези, които могат да работят, тези които не могат да работят. Как ще борим безработицата, уважаеми дами и господа? Вие ме провокирате към днешна дата и да бъде зададен въпрос към министъра на труда и социалната политика действително делят ли в това министерство хората на категории и граждани с образование за постъпване на работа за охранител? Не Не виждам причината един охранител, който изпълнява, примерно, по точката за самоохрана, човекът си е направил Звено за самоохрана да му охранява имуществото, да му охранява обекта, където си държи примерно строителните машини, и той трябва да бъде със средно образование. Първо, това е обида към този, който е със средно образование, че единствено е годен, Вие го казахте, за нощен пазач. От друга страна, не позволявате на този, който по някаква причина не е успял да завърши средно образование, да не може да работи там като нощен пазач. На практика това се получава. Защо правите това нещо? Генерирате в момента безработица. Вие клатите стабилността на държавата! Направихте ли си сметка колко хора ще бъдат изхвърлени от работа в момента? Първо, в един момент забранихте на фирмите с приемане на по-ранни текстове да могат да си охраняват сами имущества, да си правят, както беше досега за една самоохрана, изключвайки тези, които ходят като, както Вие ги нарекохте „талибани“ с джиповете по улиците, защото трябва да правим разграничение на тези, които си охраняват собственото имущество, на собствените фирми, и тези, които ходят тук и обикалят нощните заведения. Вие не направихте това разграничение. Сега, в един момент, на тези хора им отнемаме възможността да работят. На практика от следващата седмица след приемането на Закона в сила, бюрата по труда ще пращят от такива, които се оказва, че не отговарят на изискванията вече. защо трябваше да се направи това нещо?! Уважаеми колеги, ако проявите малко здрав разум, ще отхвърлите това предложение. Нередно е и е неправилно да поставяме такива бариери пред българските граждани. Това е чиста проба дискриминация – на всякакво основание.

и че тя е отговорна дейност. Искам да напомня на колегата, че в България, ако не знаете, средното образование е задължително. Значи, те не са си направили труда да завършат задължителното образование, казвате, че ние ги дискриминираме.

господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Велчев, аз съм изненадан от Вашата реплика, защото на практика с този закон действително се принизява дейността, тъй като се изравняват различни дейности и стават на една плоскост. Тоест тези, които охраняват физически лица, мероприятия, и селските пъдари стават под общ знаменател. Само да Ви припомня, че успехите на сегашното правителство в намирането на ученици, за да ги върнат в училище и да завършат средно образования, не блестят с голям успех. Статистиката го показва. Скоро получихме такава информация, като гледам нито полицията, която е ангажирана, нито директорите на училищата, превърнати в пъдари с различни заповеди, не с такъв голям успех успяват да върнат учениците, предимно от малцинствата, за съжаление, в училище, защото не малка част са и в чужбина. Тук остава въпросът: какво правим, господин Велчев, с тези, които към днешна дата са на работа и по старо законодателство, по стари изисквания, не са завършили средно образование? Такива бяха законите. Какво правим за тях – армия от безработни или ще правим специални си спомням през 1938 г. в една държава, която сега в момента е водеща сила, имаше такава политика, негодните лица ги затваряха в трудови лагери. Може би това е следваща стъпка, която ще направи правителството – да затвори тези, които не са годни, които нямат необходимия ценз да работят там против волята си и да изпълняват някаква трудова повинност. Защо тези хора не ги оставим в момента да работят и да продължат да изпълняват своите задължения към фирмите, към които са наети, а ще ги пратим на бюрото по труда? По този начин нали си правите сметка, че Вие натоварвате държавния бюджет с излишни разходи, които са на гърба на данъкоплатеца и които работят? Защото от вносители на социални осигуровки в държавния бюджет в един момент Вие ще ги превърнете в такива, които получават. Нали си правите сметка към какво води това нещо? Защото Вие ми говорите за хора, които сега учат, за лица, които сега учат – за тях е задължително, но в минали години не е било задължително. Трябва да правим разграничение. ИВАНОВ: Вие реално създавате изкуствена безработица по този начин, създавате една армия от безработни, които ще дойдат на нашия гръб и ще се чудим какво да ги правим тук.

Други изказвания? Няма. Закривам дебата и преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители относно промяната в чл. 26, в частта, която не се подкрепя от Комисията.

за промяна на ал. 3 на чл. 26, който става чл. 50, в частта относно образователния ценз. Моля режим на гласуване.

наименованието на Глава трета, която става Глава четвърта „Права и задължения на лицата, извършващи частна охранителна дейност“; предложението на Комисията относно Раздел I и наименованието на Раздел I, като Комисията предлага наименованието да бъде отхвърлено

и областната дирекция на МВР за сключването на трудов договор по чл. 50, ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от регистрирането на договора в Националната агенция по приходите. Уведомлението се подава чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия работи лицето, както и по електронен път съгласно Закона за електронното управление. Уведомлението съдържа трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ), номера на трудовия договор, датата на сключването му и срока, за който е сключен. Алинея 1 се прилага и при прекратяване на трудовия договор. В тези случаи уведомлението съдържа и номера и датата на заповедта за прекратяване, както и датата, от която договорът се смята за прекратен. (3) Лицето по ал. 1 съхранява уведомленията по ал.

има предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „б“, а предложението в останалата му част е оттеглено. Предложение от народните представители Иван Иванов, Николай Пенев,

лицето по чл. 51, ал. 1: 1. създава организация и контролира извършването на оценка на състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но най-малко веднъж годишно, за резултатите от която утвърждава писмен протокол; 2. контролира воденето на регистър „Видеонаблюдение” в случаите на поемане на задължение по договора за охрана или при организиране на самоохраната за извършване на видеонаблюдение; 3. контролира съхранението и предоставянето на служебно огнестрелно оръжие; 4. създава организация и контролира провеждането на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителния състав за охрана и безопасност, който се отразява в книга за инструктаж; 5. предоставя срещу подпис служебна идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав; 6. не допуска лице от охранителния състав да осъществява дейност по охрана без професионална квалификация или без успешно преминат курс, удостоверени съгласно чл. 50, ал.

(3) При сключване или прекратяване на договор за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 3 лицето по ал. 1 в 14-дневен срок от сключването или прекратяването уведомява за това органа, издал лиценза, и областната дирекция на МВР чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността.

Документите по ал. 1 и 2, както и уведомленията по ал. 3 – 5 се съхраняват от лицето по ал. 1 от сключването на договора за охрана, а при самоохраната – от деня на фактическото й поемане, до изтичане на 18 месеца след прекратяването на договора,

Подлагам на гласуване чл. 27, който става чл. 51. Текстът на чл. 27 беше представен от докладчика

предложение от народния представител Маноил Манев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 53: „Чл. 53. На лицата по чл. 51, ал. 1 се забранява да: 1. въвеждат и използват методи или средства, които излагат на опасност живота, здравето или уронват честта и достойнството на гражданите; 2. приемат за изпълнение задължения, които противоречат на закон или на друг нормативен акт; 3. използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурни звена на МВР или за други държавни органи и показващи принадлежност към тях; тях; 4. извършват видеонаблюдение без регистрация по реда на Закона за защита на личните данни; 5. възпрепятстват държавните органи при изпълнение на техните правомощия; 6.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 54: „Чл. 54. (1) Лицата по чл. 51, ал. 1 са длъжни да предадат на органите на МВР и на Държавна агенция „Национална сигурност” носителят на информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, за извършено, извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, незабавно след узнаването й и/или при поискване от съответните длъжностни лица по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. (2) За

Давам думата за изказвания. Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 34, който става чл. 58, 53 и който беше представен от докладчика, и текста на чл. 30, който става чл. 54, също представен от докладчика. Гласували

ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Раздел II – Права и задължения на ръководителя и изпълнителите на частна охранителна дейност“. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 55: „Чл. 55. При упражняване на дейността си ръководителят и изпълнителите на частна охранителна дейност са длъжни да носят служебна

Няма. Подлагам на гласуване първо предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители за изменение в чл. 31, като Комисията не подкрепя предложението. Гласували 103

Подлагам на гласуване предложението на Комисията да бъде отхвърлен текстът на вносителя относно наименованието на подразделението

Предложението се приема. Моля, продължете, господин Нунев. „Чл. 56. (1) При извършване на дейност по чл. 5, ал. 1 изпълнителите на частна охранителна дейност: 1. осигуряват спазването на установения пропускателен режим за влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него чрез: проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите; б) проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и металдетекторна рамка, на моторните превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи; в) видеонаблюдение; г) мониторен контрол; д) проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закон вещества чрез технически средства; 2. проверяват сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност и включени на централизирани и локални системи за наблюдение и контрол, като проверката се извършва от мобилни охранителни патрули. (2) Проверките по ал. 1 се извършват по начин, който да не уронва честта и достойнството на гражданите. (3) Чрез информационни табла, поставени на видно място, гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и че при влизане и излизане от охранявания обект подлежат на проверките по ал. 1, т. 1. (4) Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър „Видеонаблюдение” два месеца след изготвянето им. Унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност. (5) Когато охраната се осъществява с повече от един изпълнител на охранителна дейност, на охранителния екип се определя ръководител, който организира и контролира дейността. (6) Ръководителите и/или лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят достъп на органите на МВР и на Държавна агенция „Национална сигурност” до информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, за извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, незабавно при узнаването й и/или при поискване от съответните длъжностни лица. (7) За охраняваните обекти на Министерството на отбраната, на Българската армия и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната достъп

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста, който Комисията предлага за чл. 32, който става 56,

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 58: „Чл. 58. (1) Охранителният състав на едноличния търговец или юридическото лице задържа лице в района на охранявания обект: 1. при извършване на престъпление или непосредствено след извършването му в района на охранявания обект; 2. когато с действията си лицето създава опасност за живота или здравето на намиращите се в района задържането на лице по ал. 1 незабавно се уведомяват полицейските органи по местонахождение на обекта и се изпълняват техните разпореждания. При охрана на обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се уведомяват и органите на Служба „Военна полиция” към министъра на отбраната. (3) За предаване на задържаното лице на полицейските органи се съставя протокол, който съдържа:

постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване на задържаното лице, ако изпълнителят на охранителната дейност има възможност да установи тези данни след задържането; 6. описание на видимото състояние на задържаното лице; 7. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива; 8.

пребиваване, ако изпълнителят на охранителната дейност има възможност да установи тези данни. (4) Протоколът се съставя в три екземпляра и се подписва от съставителя и от полицейски служител. Единият от екземплярите се предоставя на полицейските органи, вторият – на съставителя, а третият – на задържаното лице.“ Член 35 – предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 59: „Чл. 59. (1) Охранителният състав на едноличния търговец или юридическото лице има право да използва физическа сила, само когато това е абсолютно необходимо при задържане на лице в случаите по чл. 58, ал. 1. (2) Използването на физическа сила се съобразява с конкретната обстановка, характера на правонарушението и личността на правонарушителя. (3) Използващият физическа сила взема всички мерки за опазване на живота и здравето на лицата, срещу които е насочена. (4) Използването на физическа сила се преустановява незабавно след постигане на законната му цел.“ Член 36 – предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 60:

задържане на лице в случаите по чл. 58, ал. 1; 2. условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс. (2) Помощни средства по смисъла на ал. 1 са: белезници; каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори. (3) Използването на помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на правонарушението и личността на правонарушителя. (4) Използващият помощни средства взема всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. (5) Използването на помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел.“

редакцията на чл. 34, който става чл. 58, който текст беше представен от докладчика; редакцията на чл. 35, който става чл. 59, представен от докладчика;

Господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам удължаване на работното време до приемане на Закона. Благодаря, господин Манев. Подлагам на гласуване направеното от господин Манев предложение за удължаване на работното време до приемането на второ четене на Закона. Гласували

не е прието – кворум има. Обявявам процедура по прегласуване. Моля режим на гласуване.

(2) При използване на оръжие лицето е длъжно да направи всичко възможно да запази живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашава живота и здравето на други лица.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39, който става чл. 63. чл. 40 има предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40, който става чл. чл. 64: „Чл. 64. При осъществяване на частна охранителна дейност на лицата от охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице се забранява: 1. провокиране към извършване на правонарушения; 2. намеса при уреждане на колективен трудов спор в охранявания обект; 3. възпрепятстване на държавните или местните органи при изпълнение на техните правомощия; 4. извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите, освен в случаите по този закон; 5. преотстъпване на служебно огнестрелно оръжие, служебна карта, отличителен знак или униформено облекло на друго лице; 6. разгласяване на факти и обстоятелства за охранявания обект, представляващи лични данни или класифицирана информация; 7. използване на други помощни средства, освен посочените в чл. 60, ал. 2; 8. напускане на охранявания обект през работно време; 9. осъществяване на дейността след употреба на алкохол и/или други упойващи

Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване чл. 37, чл. 38, който става чл. 62,

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 66: „Чл. 66. (1) При възникване на бедствия и аварии лицата, извършващи частна охранителна дейност на засегнатите територии, изпълняват задачи, поставени им от

действат по предварително съгласуван със съответната областна дирекция на МВР план, конкретен за всеки обект. (3) При провеждане на антитерористична операция лицата, извършващи частна охранителна дейност в зоната на операцията, действат съгласно чл. 39, ал. 6 от Закона за противодействие на тероризма.“ Благодаря Ви, господин Нунев. Има ли изказвания? Не виждам. Моля да гласуваме следните членове: член 41, който става чл. 65,

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта, която става Глава пета. Предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 67. „Чл. 67. (1) Към Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, се създава Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност, наричан по-нататък „съвета“. Той се състои от председател, заместник-директор на дирекцията, и шестима членове – трима упълномощени представители на сдружения на лица, извършващи частна охранителна дейност, и трима служители на дирекцията, определени със заповед на директора й. Лица по чл. 2, ал. 2 и 3, които не членуват в сдружения на лица, извършващи частна охранителна дейност, могат да подадат писмено заявление до председателя за участие в заседания на съвета без право на глас по ред, определен с вътрешните правила по ал. 3, по ал. 3, т. 1. (3) Съветът: 1. приема вътрешни правила за дейността си; 2. обсъжда проблеми, свързани с административното регулиране и административния контрол на частната охранителна дейност, и предлага мерки за разрешаването им; 3. предлага конкретни форми за сътрудничество

Заседанията на съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на съвета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. (6) Председателят определя секретар, който отговаря за организирането на работата на съвета. (7) Техническото и деловодното обслужване на работата на съвета се извършва от Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР.“ По чл. 43 има предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 68: „Чл. 68. Лицата, извършващи частна охранителна дейност, могат да създават сдружения, които:

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, вземам думата по

разбира се, променили сте първоначалния текст и сте записали, че в Консултативния съвет влизат трима упълномощени представители на сдружение на лица, извършващи частна охранителна дейност – трима.

Аз съм изумен от това нещо. В първоначалния текст беше чиста форма лобизъм – петнадесет на сто от лицензираните субекти да има в тях, а сега ги направихме трима. Какво е това нещо?!

в ал. 1, накрая, че тези три лица се определят поименно в наредбата на министъра, която наредба много искахте да съществува, да вземем да ги запишем отсега и да си знаят хората, да са спокойни, да се организират.

Да, най-добре. И да запишем в чл. 67, ал. 1 имената на тримата упълномощени представители на сдруженията да бъдат определени в наредбата на министъра.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега, много добре звучи и така популистично това, което казахте, само че това не е вярно. Трима упълномощени представители на сдружение, тоест всяко сдружение трябва да определи трима свои представители, които да участват, а иначе е отворен без никакви ограничения. връзка с това да се определят кои са сдруженията и кои не са, въобще не съществува в текста. Дори има текст, в който се казва, че могат да присъстват и участват, да членуват в този съвет и лица, които не са членове на никакви сдружения. Това е посочено в ал. 2: „които не членуват в сдружение на лица, извършващи частна охранителна дейност, могат да подадат писмено заявление до председателя за участие в заседанието на съвета“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Манев, имам усещането, че освен часовете по география са изпуснати и часовете по българска граматика. Чета внимателно: „Той се състои от председател – заместник-директор на дирекцията, и шестима членове – трима упълномощени представители на сдружения на лица, извършващи частна охранителна дейност, и трима служители на дирекцията, определени със заповед на директора й“. Какво по-ясно от това? Това, което ни обяснявате, граматически не мога да го обвържа с написаното, разбирате ли? Моля Ви, прочетете го внимателно и вижте за какво става въпрос. Точно и ясно е написано: „трима упълномощени представители на сдружения на лица“. лица“. Няма какво да го мислим. Ако искате, променете го по някакъв начин – да не са шестима, да не са ограничени членовете, или да пише „по трима представители“ и така нататък. Вие сте го написали „трима“

Глава четвърта, която става Глава пета „Взаимодействие с органите на Министерство на вътрешните работи на частните охранителни фирми“ – предложение на господин Иванов. Гласували

Гласували 80 народни представители: за 16, против 55, въздържали се 9. Предложението не е прието.

НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44, който става чл. 69. „Глава пета – Контрол върху частната охранителна дейност“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Глава пета, която става Глава шеста, и предлага наименованието й да се измени така: „Единен автоматизиран

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 70: „Чл. 70. (1) В Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за дейностите по този закон. (2) В регистъра по ал. 1 се въвеждат и обработват данни за: 1. издадените лицензи, отказите за издаването им и отнетите лицензи;

7. имената, ЕГН, постоянен адрес, номера и датата на трудовия договор/заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на служителите от охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице; писмените уведомления за поети и снети от охрана обекти; 9. писмените уведомления за сключени и прекратени трудови договори; 10. наложените административни наказания по този закон; 11. наложените принудителни административни мерки по този закон. (3) Информацията от регистъра по ал. 1 се събира, обработва, съхранява и предоставя по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и може да се използва само за осъществяване на контрол по този закон и за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления. престъпления. (4) За издадените и отнетите лицензи за извършване на частна охранителна дейност, както и за отказите за издаването им се създава публичен регистър, който се обявява на интернет страницата на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, съгласно Закона за електронното управление.“ 3 и 4“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 75: „Чл. 75. (1) Контролът върху дейностите по този закон се извършва от полицейски органи от Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, и от областните дирекции на МВР, определени със заповед на съответния директор. (2) Контролните органи по ал. 1: 1. изискват информация и документи, а при необходимост – и заверени копия от тях, както и достъп до всякаква друга документация, свързана с дейностите по чл. 5, ал. 1; 2. имат право на достъп до охраняваните обекти, включително до обектите, които са частна собственост, при спазване разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи и Наказателно-процесуалния кодекс; 3. имат право на достъп до данните, обработвани и съхранявани във водените регистри „Видеонаблюдение"; 4. дават писмени разпореждания със задължителни предписания за привеждане на охранителната дейност в

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на чл. 45, който става чл. 70, с предлаганата от Комисията редакция, както и чл. 46, който става чл. 71, с предлаганата от Комисията редакция. Гласували

който става чл. 67, включително и евентуално прегласуване на подкрепения по принцип текст от вносителя и предложената от Комисията редакция на чл. 42, който става чл. 67. Тук уточнявам за какво иде реч. дебата по тази разпоредба към текста на вносителя за чл. 42 е постъпило предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Отбелязано е, че Комисията е подкрепила по принцип текста на вносителя и предлага редакция за чл. 42, който става чл. 67. Иде реч за ал. 1, изречение В текста на Комисията е записано като изречение второ: „Той се състои от председател – заместник-директор на дирекцията, и шестима членове трима упълномощени представители на сдруженията на лица, извършващи частна охранителна дейност, и трима служители на дирекцията, определени със заповед на директора й.“ Всъщност волята на Комисията

„Той се състои от председател – заместник -директор на ГДНП, и членове – трима служители на дирекцията, определени със заповед на директора на ГДНП, и по един упълномощен представител на всяко от сдруженията на лица, извършващи частна охранителна дейност“. Иде реч да бъде коректно отразено, че се касае за един упълномощен представител на всяко от сдруженията на лица, извършващи частна охранителна дейност. Членовете на Комисията заявяват, че дебатът и това, което са подкрепили, е в този смисъл. Затова правя изрично предложение за редакционна промяна на изречение второ от ал. 1 на новия чл. 67. Уважаеми народни представители! Постъпило е процедурно предложение до господин Кирилов за

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбирам, че в момента се прави опит да се гласува пак текст, който вече е минал на второ четене. Какво значи един път е гласуван? След него е гласуван друг текст. Наистина не разбирам. Няколко пъти Ви приканих и Ви казах, че правите грешка, когато приемате този текст. Сега, в един момент се усетих, че наистина сте направили грешка. по какъв ред ще стане промяната на вече гласуван член? Защото такъв казус имахме при приемането на държавния бюджет. Сега пак ни връщате в една ситуация, която противоречи на Правилника.

Уважаеми господин Председател, благодаря за възможността. Не исках да усложнявам процедурния дебат. Затова предложих двете неща, тоест, за да се отмени гласуването да направим прегласуване и да се върнем отново на дебата. Тук господин Иванов би бил прав, че има в известна степен нарушение. То касае времето на искането на прегласуване. Прегласуването се иска веднага след гласуването. И тук господин Иванов е прав. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Така е. а Вие представяте опозиционната теза, волята на Комисията е била друга. И Вашата воля е била друга, и на колегите волята е била друга.

второто изречение от ал. 1. Редакционната поправка звучи така: „Той се състои от председател – заместник-директор на ГДНП и членове – трима служители

Който извършва дейност по чл. 5, ал. 1 без лиценз или удостоверение, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв., а имуществената санкция – в размер от 50 000 до

„Чл. 75. (1) Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лица, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което е допуснало лице от охранителния състав да осъществява дейност без професионална квалификация или без успешно търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което преди сключването на трудов договор с лице от охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице не изпълни задължението си по чл. 50, ал. 5, се наказва с глоба от 100

Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което не изпълни задължение по чл. 51, ал. 1 – 3, чл. 52, ал. 3 – 5 и ал.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване от чл. 47, който става

от чл. 47, който става чл. 72 до чл. 51, който става чл. 76,

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 75: „Чл. 75. (1) Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лица, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което наруши забрана по чл. 53, се наказва с глоба от 1000 лв. до 5000 лв. за всяко отделно нарушение“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54, който става чл. „Чл. 78. Ръководител или изпълнител, който не изпълни задължение по чл. 56, ал. 6 или 7 се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение“. нарушение“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55, който става чл. 79: „Чл. 79. Който наруши забрана по чл. 64, се наказва с глоба от 500 лв. до 2000 лв. за всяко отделно нарушение“. нарушение“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56, който става чл. 80: „Чл. 80. Който не осигури достъп по чл. 71, ал. 2, т. 1 – 3 на контролните органи, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57, който става чл. 81. чл. 81. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58, който става чл. 82: „Чл. 82. За неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този закон и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи частната охранителна дейност, физическото лице се наказва с глоба, съответно на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция, в размер от 200 до 500 лв. за всяко отделно нарушение,

„Допълнителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 1 има предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението по т. 2, а предложението по т. 1 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1. „§ 1. По смисъла на този закон: е физическо лице при лична охрана; движимо или недвижимо имущество – при охрана или самоохрана на имуществото на физически или юридически лица; недвижим имот и намиращото се в него движимо имущество при сигнално-охранителна дейност; физическите лица и имуществото в питейно или развлекателно заведение, дискотека, игрална или компютърна зала – при охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали; пътното превозно средство и намиращите се в него ценности – при охрана

при охрана на селскостопанско имущество. 3. „Видеонаблюдение“ е техническа форма на обработка и съхранение в предвидения в закона срок на лични данни, извършвани при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и на този закон, свързани с изискванията при обработката на лични данни съгласно чл.

проникване и нападение, включващи централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават сигнал при опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от системи за физическа защита 6. „Мониторен контрол“ е ограничена форма на видеонаблюдение – наблюдение с технически средства на охранявания обект, без възможност за запис на получените данни. 7. „Системно“ е извършването на три или повече нарушения в продължение на една година, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 8. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. 9. „Селскостопанско имущество“ е имуществото по чл. 2, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.“ имущество.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: § 2. Министерството на вътрешните работи осигурява възможност за приемане на документите по чл. 41, чл. 46, ал. 1, чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 52,

Не виждам. Подлагам на гласуване названието на Раздела „Допълнителни разпоредби“, както и параграфи 1 и 2 с направените от Комисията редакции. Гласували

редакции. Гласували 87 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 11. Предложенията са приети. Преминете към следващия раздел.

правилника за прилагане на закона“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. (1) Издадените до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на частна охранителна дейност, включително лицензите за извършване на самоохрана, издадени на лица по чл. 2, ал. 3, запазват действието си. (2) Лице с издаден лиценз по чл. 5, ал. 1, т. 1,

ако в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подаде заявление до органа по чл. 40, че извършва такава дейност и удостовери, че тя отговаря на минималните изисквания за извършването й, предвидени в глава втора.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен. Комисията предлага да се създаде нови § 5 и 6: „§ 5. Издадените до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на самоохрана на лица, извън тези по чл. чл. 2, ал. 3, прекратяват действието си в едногодишен срок от влизането му в сила. § 6. За лицата, извършващи частна охранителна дейност, със сключени към датата на влизане в сила на този закон трудови договори, не се прилагат изискванията на чл. 50 относно образованието и професионалната квалификация.“ По § 6 има предложение от народния представител Иван Иванов, Николай Пенев, Филип Попов, Славчо Велков и Георги Гьоков: „Параграф 6 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8. „§ 8. Единният автоматизиран централизиран регистър на лицензите по чл. 70, ал. 1 се изгражда в срок до една година от влизането

Господин Председател, имаме няколко предложения в различен стадий на приемане. Едното беше предложение за наименования, които Комисията предлага, които бяха преди предложенията на колегите от социалистическа партия“. Най-вероятно трябваше първо да гласуваме предложенията за наименованията, които са преди направените предложения за промени в текста, за да вървим по реда

Господин Ерменков, благодаря за процедурата, но в момента гласуваме „Преходни и заключителни разпоредби“ с названието на главата. В тази глава и в текстовете, които бяха прочетени, има предложения, направени от народни представители, които не са подкрепени от Комисията, и които аз поставям първо на

наименованието на Раздел „Преходни и заключителни разпоредби“, подкрепено от Комисията, а също така параграфи 3,

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9. подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10. „§ 10. Неприключените до влизането в сила на този закон производства по издаване или отнемане на лиценз, с изключение на производствата, свързани с лиценз за извършване на самоохрана на лица, извън тези по чл. 2, ал. 3, се довършват по досегашния ред.“ По § 10 предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13: „§ 13. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 14: „§ 14.

чл. 93 т. 2 се отменя.“ Предложение от народните представители Иван Иванов, Николай Пенев, Филип Попов, Славчо Велков и Георги Гьоков: „Създава се § 12а: „§ 12а. (1) В срок до 2 месеца от влизането в сила на закона Министерски съвет приема правилника за прилагането му. (2) Подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането и въз основа на отменения Закон за частната охранителна дейност, се прилагат до приемането на правилника по ал. 1, доколкото не противоречат на този закон.“ Комисията не подкрепя предложението.

Подлагам на гласуване предложението от народните представители Иван Иванов, Николай Пенев, Филип Попов, Славчо Велков и Георги Гьоков за отпадане на § 8. Гласували

на § 12а. Гласували 93 народни представители: за 13, против 67, въздържали се 13. Предложението не е прието. Едно уточнение за протокола по предходни гласувани параграфи – става въпрос за § 5, който беше отхвърлен и отпада, а Комисията предлага да се създадат параграфите 5 и 6. Подлагам на гласуване

с направените редакции.

Уточнение за протокола: приети са параграфите 8, 9, 10, 11, 12,

а с това и Законът на второ четене. ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички за търпението, което проявихте, на всички колеги, които участваха в обсъжданията, на експертите, референтите, за да приемем днес Закона за частната охранителна дейност. Благодаря, господин Нунев. Съобщения за парламентарен контрол в утрешното заседание – 19 януари 2018 г., петък от 9,00. 1. Разисквания по питането от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление. 2. Въпроси и питания: - заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов ще отговори на въпрос от народния представител Теодора Халачева и на едно питане от народния представител Георги Гьоков; заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на два въпроса от народните представители Жельо Бойчев и Петър Витанов; - министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Гечев; министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Витанов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Йорданов и Весела Лечева, Денчо Бояджиев и Светла Бъчварова; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на шест въпроса от народните представители Георги Гьоков и Кристиан Вигенин; Кристиан Вигенин и Николай Пенев; Георги Йорданов, Весела Лечева и Валентин Ламбев; Георги Михайлов – два въпроса, и на две питания от народните представители Стоян Мирчев и Христо Проданов, и Георги Йорданов и Илиян Тимчев; - министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; - министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос

отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Стоилов; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на два въпроса от народния представител Светла Бъчварова; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Николай Тишев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на един въпрос от народните представители Георги Стоилов и Пенчо Милков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Валентин Радев и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради изчерпване на дневния ред и изтичане на времето, закривам днешното заседание.